Продължаваме заседанието. Има ли кой да представи Законопроекта?

Председател. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 5. По § 4 има предложение от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен. Предложение от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 6: „§ 6. В Закона за чужденците

„изтича по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното“, а думата „три“ се заменя с „9“; б) в изречение второ думите „в срок до три месеца“ се заменят с „по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца“,

създава се нова ал. 14: „(14) Срокът по ал. 13 за провеждане на действия по първоначална идентификация, установяване на самоличност и за предприемане на последващи административни мерки се удължава с периода, през който чужденецът е бил поставен в изолация, болнично лечение или карантина.“; б) досегашната ал. 14 става ал. 15.“ Предложение от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7: „§ 7. Сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 г. по Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители се удължават с три месеца.“ Предложение от народните представители Красимир Ципов, Пламен Нунев и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 8: „§ 8. Параграф 3

С колегите Нунев и Александрова внесохме предложение за нов параграф, с който сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 г. по Закона за адвокатурата, нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители да се удължат с три месеца. Преди внасянето на това предложение, получихме неформално искане от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара и Висшия адвокатски съвет. Внесохме това предложение с настояването да получим становища от двете камари и от Съвета в подкрепа на това заявено от тяхна страна неформално искане. Тъй като дойдоха становища от Нотариалната камара и от Камарата на частните съдебни изпълнители, но до внасянето на Доклада

ще си позволя, господин Председател, да направя предложение за редакционна поправка, а именно от § 7 – окончателната редакция, да отпадне „Закона за адвокатурата“, тъй като, уважаеми народни представители, считаме за необходимо да получим съответно и становището на Висшия адвокатски съвет. Разбираме, че съществува такъв проблем и заявяваме готовност, ако бъдем сезирани, да нанесем корекция в този параграф, ако бъде гласуван по този начин, но без да имаме официално становище от

и редакцията да придобие следното съдържание: „Сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 г. по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители се удължават с три месеца.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Други изказвания по параграфи от 3 до 8 по вносител?

Режим на гласуване

– също нов. Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3. При завидно единодушие Законът е приет.

Благодаря, господин Председател. Преди да запозная колегите с Доклада на Комисията по бюджет и финанси, правя процедура за допуск в залата госпожа Жени Начева – заместник-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, и професор доктор Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса.

гласуване Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., № 002-01-61, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.“ На свое заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди горепосочения законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите Кирил Ананиев – министър, от Министерството на здравеопазването – професор доктор Костадин Ангелов – министър, госпожа Жени Начева – заместник-министър и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, професор доктор Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните и пациентските организации. Законопроектът беше представен от професор доктор Костадин Ангелов. Основната цел на Законопроекта е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с Националната здравноосигурителна каса, за да могат да предоставят на професионално и високо ниво медицински и дентални дейности. За осъществяването на тази цел в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. се предвиждат 338,3 млн. лв. повече за разходи и трансфери (всичко) в сравнение с 2020 г. Основните показатели на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. са следните: Приходи и трансфери – всичко: В приходната част на бюджета за 2021 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери с 338,3 млн. лв. повече от 2020 г. Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат с 340,2 млн. лв. повече от 2020 г. Предвидени са трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите по Закона за здравето общо в размер на 83,4 млн. лв. за 2021 г., тоест в същия размер както за 2020 г. II. Разходи и трансфери – всичко: Общо разходите и трансферите за 2021 г. са с 338,3 млн. лв. повече от сумата за 2020 г. Общо разходите са предвидени в размер на 5 084,9 млн. лв., като от тях за текущи разходи се предлагат 4 930,4 млн. лв., като тази сума е по-голяма с 333,6 млн. лв. от същите разходи за 2021 г.; за за придобиване на нефинансови активи за 2021 г. са планирани 5,0 млн. лв., толкова колкото е през 2020 г. От сумата за текущите разходи 4 930,4 млн. лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2021 г. са разчетени на сума 4 770,3 млн. лв., или повече с 316,4 млн. лв. от закона за 2020 г. Тези средства се разпределят както следва: за първична извънболнична медицинска помощ с 22,7 млн. лв. повече от 2020 г. 2. за специализирана извънболнична медицинска помощ, включително за комплексно диспансерно/амбулаторно наблюдение с 18,5 млн. лв. повече от 2020 г. за дентална помощ 17,6 млн. лв. повече от 2020 г.; 4. за медико-диагностична дейност 6,6 млн. лв. повече от 2020 г. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които Националната здравноосигурителна каса заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги с 88,2 млн. лв. повече от 2020 г. 6. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 6,0 млн. лв. от 2020 г. 7. за болнична медицинска помощ 141,9 млн. лв. повече от 2020 г. за други здравноосигурителни плащания се предлага с 14,9 млн. лв. повече в сравнение с 2020 г., в това число цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. са предложени разходи за персонал в размер на 56 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата на разхода за персонал за 2020 г. с 8,8 млн. лв.

Тази сума е предназначена да се разходва за: 1. лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето с 2,4 млн. лв. повече в сравнение с 2020 г. г. 2. дейности за здравно неосигурени лица 2,1 млн. лв., като се запазва нивото на бюджетните средства от 2020 г. 3. дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето се предвижда разход от 6,7 млн. лв., като се запазва нивото на бюджетните средства от 2020 г. 4. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване се предвижда намаление с 2,4 млн. лв. в предвидените средства в сравнение с 2020 г., а именно в размер на 16 млн. лв. 5. дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закон за здравето в размер на 12 млн. лв. 6. дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето в размер на 2 млн. лв. 7. медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 38,0 млн. лв. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. е подготвен при сега действащата задължителна здравноосигурителна вноска от 8 на сто. Със Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. се предвижда балансирано бюджетно салдо. Предлага се промяна, с която се предвижда преустановяване на изплащането с трансфер на средства към Националната агенция за приходите, като с планираните средства се завишават през 2021 г. средствата за здравноосигурителни плащания. Наред с това се предлагат промени в Закона за здравето, в Закона за здравното осигуряване, в Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с регулиране на лекарствените продукти и медицинските изделия, заплащани с публични средства. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: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 г., № 002-01-61, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2020 г.“ Благодаря, госпожо Илиева. Комисията по здравеопазването – госпожо Дариткова, ако обичате в резюме, защото Докладът Ви е доста дълъг.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

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването професор доктор Костадин Ангелов, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в Проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Професор Ангелов подчерта, че през 2021 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД), болнична медицинска помощ (БМП), дентална помощ (ДП) и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 149 429 200 лв. Със Законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, с които се създава правно основание областните управители да организират и координират изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 и чл. 63а, ал. 1 и 2 и мерките по чл. 63б, ал. 1 на територията на съответната област, като се предвижда те да могат да разпореждат извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта. По този начин се регламентира участието на областните управители и местната власт в дейностите по прилагането на противоепидемичните мерки в подкрепа на здравните власти, гражданите и лечебните заведения и с цел мобилизиране на цялостния капацитет на всички органи по места в борбата със съответните заразни заболявания при обявена извънредна епидемична обстановка и при други кризисни ситуации. Създават се и необходимите условия за прилагането на електронната система за ТЕЛК, като се предвижда освидетелстваното лице и/или неговите законни представители/пълномощници да имат право на достъп до здравната информация в информационната база данни. По този начин се цели облекчаване на процедурата за лицата, подлежащи на медицинска експертиза, чрез възможността тя да се осъществява и по електронен път и предоставяне на възможност чрез достъпа на лицата до личната здравна информация в базата данни, те да могат да осъществяват контрол върху нея, както и върху цялостния процес на индивидуалната им медицинска експертиза. С предложените промени в Закона за здравното осигуряване се предвижда лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат извън стойността на оказваните медицински услуги, да бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса на по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки. Изрично се посочва, че Националната здравноосигурителна каса не може да заплаща на изпълнителите на болнична медицинска помощ и на притежателите на разрешение за търговия на дребно за доставените лекарствени продукти стойност, която е по-висока от максималната стойност, определена за заплащане с публични средства съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за здравното осигуряване. Предлага се от 2021 г. Националната здравноосигурителна каса да преустанови заплащането на Националната агенция за приходите на такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски.

Целта е да се осигури оптимално технологично време и гарантиране сключването на договорите в законоустановен срок, за да не се стига до прилагане на нормата, съгласно която лекарствени продукти, за които не са сключени договори до 1 март, не се заплащат от По отношение на медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ, се предлага въвеждането на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, който ще се приема ежегодно в срок до 15 януари на текущата финансова година с решение на Надзорния съвет на НЗОК. Механизмът ще се прилага при наличие на надвишаване на разходите на НЗОК за посочените медицински изделия спрямо предвидените средства в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. С измененията и допълненията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предлага промяна на административния орган, който да генерира уникален национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт в Република България, както и определяне на срокове за публикуването на регистър с националните номера. Това правомощие се възлага на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, тъй като той вече разполага с изключително добре функционираща информационна система, която сравнително бързо може да бъде надградена за целите на националния номер. Промените в Закона произтичат от необходимостта генерирането и поддържането на национален код да се извършва от един държавен орган, който да осигурява уникално идентифициране на лекарствените продукти до ниво окончателна опаковка и да поддържа структурирана база данни в машинночетим формат, за целите на постигане на оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването. Оптимизират се и правилата за заплащане на лекарствени продукти с цел по-добра предвидимост на размера на разходите за лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването. Оптимизирането на разходването на публични средства за съответните лекарствени продукти ще даде възможност по-голям брой лица да имат достъп до необходимите за лечението им лекарствени продукти. С предлаганите допълнения в Закона за лечебните заведения се предвижда при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка директорите на регионалните здравни инспекции, съгласувано с директора на съответните районни здравноосигурителни каси, да могат със заповед да разпоредят временни мерки на лечебните заведения за болнична помощ, независимо от техните разрешения за лечебна дейност, издадени по реда на Закона за лечебните заведения. Мерките може да включват определяне на болничните структури и на броя болнични легла за лечение на заразни болести, в рамките на общия брой легла, определени в договора на лечебното заведение за болнична помощ с НЗОК при спазване на съответния диагностично-лечебен алгоритъм. Създаването на правно основание, при необходимост, да се въвежда специфична организация на предоставяната болнична медицинска помощ е с цел осигуряване достъпа до болнично лечение на всички нуждаещи се български граждани. Становището на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ беше представено от госпожа Ваня Григорова, в което се изразява подкрепа за отпадането на таксата, която НЗОК заплаща на Националната агенция за приходите за събирането на здравноосигурителните вноски и за предвидената възможност управителят на НЗОК еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни възнаграждения на служителите в администрацията. Представителят на Българската асоциация на зъботехниците информира народните представители, че за поредна година в бюджета на НЗОК здравноосигурителните плащания за дентална помощ гарантират заплащането на клиничния етап от дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат, но не и на лабораторния етап. В писменото становище на Българския се възразява срещу заложената финансова рамка в частта здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност и за болнична медицинска помощ. Подчертава се, че бюджетът на НЗОК следва да осигурява достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица, като за да бъдат изпълнени тези цели съсловната организация предлага средствата за 2021 г. да бъдат увеличени

от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, които са приложени при извършването на отчетени, но неизплатени дейности в болничната медицинска помощ. Това предложение е продиктувано от факта, че в много от случаите, при неизплащане на дейности в болничната медицинска помощ, поради надвишаване на месечните стойности, определени на лечебното заведение, не се заплащат и съответните приложени медицински изделия в случите, когато те се заплащат от НЗОК извън стойността на оказаните медицински услуги. Българската болнична асоциация изразява принципна подкрепа за предлагания законопроект, като уточнява, че допълненията в Закона за лечебните заведения следва да бъдат сериозно преосмислени, тъй като разпределянето на пациенти, болни от коронавирус във всички лечебни заведения за болнична помощ, би увеличило значително риска от разпространение на заболяването както сред медицинските специалисти, така и сред останалите пациенти. Предложенията по конкретните текстове на предлаганите разпоредби са подробно изложени в писменото становище на Асоциацията, като се изразява надежда, че те ще бъдат обсъдени и възприети между първо и второ гласуване на Законопроекта.

При тези две групи лекарствени продукти, корекционният коефициент по механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, значително надвишава 1, което означава, че притежателите на разрешения за употреба връщат на НЗОК повече, отколкото е ръстът на отчетените разходи на НЗОК за доставяните от тях продукти, което би довело до формиране на ефективната цена на доставка за определени продукти, която е отрицателна величина, съответно до икономическа невъзможност за предоставяне на тези лекарствени продукти в България. Асоциацията остро възразява срещу предлаганите с § 20, т. 7 допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определя като прецедент в българската нормативна уредба въвеждането със закон на намаление с фиксиран процент на тръжна цена на определен лекарствен продукт спрямо утвърдената в Позитивния лекарствен списък цена, която вече е най-ниската спрямо 10 референтни държави. Посочва се, че устойчива устойчива практика на държавите в Европейския съюз при международното сравнение на цени е законово регламентираните ценови намаления да се взимат предвид при изчисление на цените в използваните за сравнение държави. В случай че предложението бъде прието и приложено, намалението с 10% бързо ще намери пряко отражение в цената на същия лекарствен продукт в държавите, които реферират към България, а чрез тях непряко и в цените на повечето държави в Европейския съюз, а и в световен мащаб. Следва да се има предвид, че че новата по-ниска цена ще стане референтна за България и ще последва ново 10% намаление. В заключение се обръща внимание, че сигурността на лекарственото снабдяване в България до голяма степен зависи от гарантирането на правната сигурност и предвидимост, която да дава възможност фармацевтичните компании да планират дейността си в страната и да изпълняват задълженията си за задоволяване на здравните потребности на българските граждани. В писменото становище на Българската генерична фармацевтична асоциация се посочва, че предвидените средства за лекарствени продукти за домашно лечение на масовите социално-значими заболявания няма да гарантират на българските граждани необходимото им лечение, а допълнителният натиск върху генеричната индустрия от въвеждането през 2020 г. на механизма за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45, ал. 29 от Закона за здравното осигуряване ще доведе до изтегляне на редица лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. Във връзка с гореизложеното Асоциацията предлага между първо и второ гласуване на Законопроекта да се предприемат законодателни промени, с които да бъдат изключени от приложното поле на механизма по чл. 45, ал. 29 от Закона за здравното осигуряване генеричните лекарствени продукти и предвидените средства за лекарствени продукти за домашно лечение да бъдат увеличени с минимум 10 млн. лв. В заключение се подчертава, че ако не бъдат предприети предложените мерки, ще се създадат предпоставки за невъзможност да се поддържа непрекъснатост при осигуряването на лекарствени продукти за масовите социалнозначими заболявания, особено в условията на пандемията от COVID-19. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в Законопроекта финансови параметри и отправиха конкретни въпроси във връзка с възможността НЗОК да гарантира осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ на всички здравноосигурени български граждани в рамките на предлагания за 2021 г. бюджет, особено в контекста на разрастващата се пандемия от COVID-19. Те подчертаха, че увеличаването на финансовия ресурс само по себе си няма да доведе до съществена промяна във функционирането на здравноосигурителната ни система без създаването на механизми за адекватно разпределение и разходване на средствата от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Беше подчертано, че между първо и второ гласуване на Законопроекта следва да се обсъдят основните проблеми и да се потърсят възможностите за тяхното разрешаване в полза на всички български граждани и на участниците в системата на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване

получихме указания от него да му връчим едно писмо, което или чрез Вас, или лично, ако позволите, писмо, с което запитваме господин министъра

Аз не мога да взема думата от Вас?! Какви процедури ми правите постоянно? АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, моля да не ми правите забележка! Моята процедура е за съкращаване на срок.

писмени предложения между първо и второ гласуване на четири дни за Закона за публичните финанси, със сигнатура 002-01-54, приет на първо гласуване на 5 ноември 2020 г. Процедурата ми е срокът да бъде съкратен на четири дни. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Обратно становище има ли някой? Не виждам. Подлагам на гласуване процедурата за съкращаване на срока между първо и второ четене на Закона за публичните финанси на четири дни. Гласували

Предложението за съкращаването на срока е прието. Връщаме се на дневния ред. Има ли изказвания по Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.? Господин Поповски, заповядайте.

Искам да кажа на колегите, които не са членове на Здравната комисия, че това е един наистина добър бюджет, възможен бюджет, предвидим бюджет към настоящата ситуация, към момента. При 8% здравна вноска по българското законодателство към настоящия момент ние за пръв път акумулираме сумата от малко над 5 млрд. лв., която ще бъде бюджетът за 2021 Така към настоящия момент ние имаме вече 726 лв. за един български гражданин за една календарна година, преизчислено към 7-те милиона български граждани. Когато започнахме този мандат, тази сума беше малко над 500 лв. По отношение на лекарствата, казвал съм го и в предни мои изказвания, и къде ли не – тук имаме малко по-редуциран процент, общ за лекарствата, който се движи 1 млрд. 330 млн., който е някъде около 27% от общия бюджет. В нормалната Европа лекарствата са между 15 и 20%, но ние понякога сме надвишавали дори 30%, така че тези 27% за лекарствата е един приличен вариант към настоящия момент. Моят апел към министъра и към ръководството на Националната здравноосигурителна каса да следят стриктно контрола как се изразходват тези пари, защото всяка година специално онколекарствата сериозно надхвърлят този бюджет, определен за тях, тоест основният преразход в лекарствата е в онколекарствата. Друго важно нещо, на което искам да обърна внимание на колегите. Ситуацията, в която се намираме към момента, е предвидена по два параграфа. Първо, имаме 149, близо 150 милиона резерв на Касата за каквото и да е, ще се решава от Надзора по време на годината. И един буфер от големия бюджет, който още не сме го чули, ще го чуем след малко, когато дискутираме големия бюджет. Този буфер е сериозен, той е 600 милиона, който може да бъде използван в условията на пандемията към настоящия момент. Знаете, че от няколко дни статистиката за България е много тревожна. В съседна Гърция

пътеката „ковид“, която към настоящия момент е 1200 лв., може би много скоро с новия рамков договор ще се наложи да бъде увеличена. Давам едни цифри от болницата от моя избирателен район, която има вече 7 – 8 месеца опит в

на 6200 лв. На един пациент! Но, казвам, това е рекорд някакъв. Средно между 2 и 3 хил. лв. струва един такъв пациент, първо, защото тези пациенти пролежават много дни, налага се скъпо лечение за тях, особено ако се наложи плазма и ремдесивир на хората в тежко клинично състояние. Така че тази сума според мен трябва да бъде увеличена в рамките на възможното. Успехи едни, които сме постигнали през тези четири години, е това, че примерно в моята специалност, когато започнахме на първия бюджет, раждането, за което всички знаете, колко особена пътека е – с което започва човешкият живот, беше 580 лв. Сега е 1100 лв., тоест двойно, така че доста неща са направени в този мандат от тази гледна точка. Националният рамков договор, който следва да бъде сключен според този бюджет, който ние ще приемем, днес евентуално на първо четене, там апелирам още веднъж към Лекарския съюз от трибуната и към представителите на НЗОК да направят много добро процентно съотношение на цените на пътеките и понеже това го говорим вече четвърти мандат, в някои отношения се спазва, в някои – да се видят съотношенията на Германия, Франция и Белгия, да се направи някакво съотношение между цените на пътеките. Иначе продължаваме да наблюдаваме тежък дисонанс в цените. Едни пътеки – много прилично финансирани, други – крайно недофинансирани.

Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Днес не мога да си представя, че при обсъждането на бюджета на държавата, бюджета на ДОО и бюджета на Националната здравноосигурителна каса ще използваме баналната бюджетна терминология в един нормален бюджетен процес с обсъждане на бюджетните параграфи. всички анализи, които си направих труда да прочета по отношение на този бюджет за 2021 г., го определят като предизборен. Единствено министърът на финансите определя бюджета като антиепидемичен. Да, атмосферата на предстоящи избори се усеща – бъдещите избори предстоят, настоящето обаче е ковид и само ковид. Ето защо смятам, че днес най-важните въпроси, на които трябва да търсим отговор, са три – дали този бюджет дава достатъчно средства за тестове, защото хората платиха достатъчно вече от джоба си за диагноза; дали този бюджет дава достатъчно възможности за лечение? И тук поздравявам екипа на Министерството и водещите лечебни заведения, които предложиха единен стандартизиран протокол за лечение. Въпреки всичко, уважаеми господин Министър, има проблеми с осигуряване и на ремдесивир, има нужда от инвестиция в центрове, които да извършват плазмафереза за осигуряване на рековалесцентна плазма мога да Ви представя конкретни данни от последните дни. Сигурна съм, че ще направите всичко възможно, за да бъде обезпечено лечението съгласно този протокол. Това, което трябва да се предвиди в бюджета обаче, е, че хората най-вероятно ще преминават от едната – от леката фаза, в по-сложните случаи и ще се наложи понякога да се лекуват по различни етапи от този протокол и затова трябва да има средства. Третият важен въпрос е дали този бюджет ще обезпечи по-доброто заплащане на медицинските специалисти. Това трябва да се случи, защото знам, че и Вие сте убеден, че това е част от мотивацията на хората. И те го заслужават. Последните Ви изявления, че такава сума ще бъде обезпечена очакваме да видим реализирана между първо и второ четене. Въпросът е обаче по какъв механизъм ще бъдат разпределени тези пари, защото съвсем скоро бяхме свидетели на това, че отново бяха обещани едни милиони, които трябваше да отидат за заплати на медицинските сестри, но не се намери механизъм, защото Касата плаща само цени на клинични пътеки. А Вие обещахте поравно сума, която ще надгражда това заплащане. Що се отнася до бюджета е необходимо да се подчертае, че той има няколко основни характеристики. На първо място, много внимателно и скептично трябва да се прогнозират и приходите, и разходите. Приходите, затова защото средата е изключително нестабилна. Очаква се ръст на здравно неосигурените български граждани, което поставя въпрос: колко ще бъдат приходите? Има въпросителни и по отношение на разходите, защото лечебните заведения очевидно ще продължават да получават 85%, тоест ще има едни 15%, които може би няма да се усвоят. Това поставя на изпитание тези, които са направили този бюджет. Но мисля, че не това е най-големият проблем. В тази несигурна обстановка, на плаващи пясъци, е необходимо да има буфери. Отчитаме като позитивно това, че от много години насам резервът на Здравната каса в рамките на 149 милиона, ако не се лъжа, не е разпределен предварително – нещо, което се правеше в предходните години. Замисълът, когато се е определяло, че в бюджета на Здравната каса трябва да има резерв, е бил точно такъв – той да бъде използван в критични ситуации, като тази, в която се намираме. Позитивно е също така предлаганият друг буфер от 300 милиона. За първи път тази година ще се премине психологическата граница от 5 милиарда, които ще бъдат отделени в бюджета на Здравната каса. Въпреки всичко обаче очевидно важи отново принципа „Нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено.“ Защо? Първо, отново предлагате промени през Преходните и заключителните разпоредби. Сега няма да се спирам на това, но то беше нещо, което е написано дори в Доклада на Европейската комисия като негативна практика. Отново се залагат диспропорции в регионален план по отношение на съотношението извънболнична и болнична помощ – средства за профилактика и за активно лечение, за ранна диагностика и лекарствена терапия, по специалности, вече казах, което очевидно създава проблем и в тази ситуация. Много ни се искаше да видим най-накрая информационна система, защото такава още няма. Средствата за такава може би съществуват някъде в друг бюджет, но не и в бюджета на Здравната каса, което, от една страна, е логично. Но липсата на електронно здравеопазване е болезнена и е все по-натрапчива липса, която коства много, защото е абсурд възрастни пациенти с много хронични заболявания да ходят, за да търсят своето листче хартия между кабинетите в тази обстановка и все още да няма електронна рецепта. Свидетели сме на усилията, които полагате, но това не е факт към настоящия момент. Абсурдно е личните лекари да молят за електронно направление, за да се избегне излишният физически контакт между пациентите – между болни и здрави. Надяваме се това да бъде факт, за да могат да изписват диагностични тестове, които да улесняват работата на всички. Няма електронна система за връзка между отделните звена на здравната система – между хора и болници, между спешна помощ и извънболнична помощ.

една тежка година за всички – за пациенти, за медици, за институции и за държавата. Това, което трябва да се направи с бюджета на Здравната каса, е да се осигури минимална гаранция за финансовото обезпечаване въпреки несигурната система и натиска върху тази система. Благодаря за вниманието. Няма. Господин Янков, заповядайте за изказване.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 какво установяваме? Отново отказ от реформа в здравната система. Структурата на бюджета по-голямата част не е променена – такава, каквато е имал бюджетът и в предишни години, а ситуацията изисква нова философия по отношение на разходите, с които се финансира и осигурява здравеопазването. Профилактиката и превенцията отново е подценена, за разлика от практиката в много от другите европейски страни. Кризата, предизвикана от ковид, трябваше да предизвика не само хаотични действия, една прогноза за следващата година за развитието на тази криза и за ново мислене и нова философия как със средствата, с които каса, да се посрещне адекватно и пресече една такава зараза. Това, което е сигурно, е, че ще се увеличат медико-диагностичните изследвания, най-вече тестовете за здравноосигурените граждани за коронавирус. Българският лекарски съюз е изразил аргументирано становище, с което възразява срещу заложената финансова рамка в частта „здравноосигурителни плащания за медицински дейности“ и настояват те да бъдат преразгледани, заради ситуацията, в която е поставена и натиска върху здравната система. Обърна ли се внимание за липсата на достатъчен ресурс в първичната извънболнична медицинска помощ и в резултат на това, че ще се доведе до невъзможност да се осигури в пълен обем диспансерното наблюдение на хронично болните пациенти и да се повиши процентът на извършваните профилактични прегледи на здравноосигурените лица, включително имахме няколко месеца, в които профилактиката, прегледите, ранната диагностика бяха невъзможни, забранени със заповед. Това доведе до много по-голям натиск върху здравната система, най-вече върху болничното лечение след отмяната на тази заповед. Всичко това трябва да бъде отчетено в бюджета за 2021 г. Не става въпрос да се манифестира, че има повече средства, а тези средства да бъдат насочени след обстоен анализ, прогноза за различните варианти на развитие на ситуацията, натиска върху здравната система и върху отделните звена. Но тези звена, за да могат да функционират координирано, е необходимо да бъдат свързани с единна информационна система, която ще помогне и за ефективното разходване, насочване на средствата, по-бърз адекватен анализ – ежедневен, ежечасов, за различното състояние, в което се намира цялата система. лично аз очаквах след встъпването си в длъжност да направите предложение за преразглеждане на бюджета за 2020 г. Не го направихте. Намерихте възможността да използвате резерви, но дали адекватно се посреща в момента ситуацията и напрежението сред работещите в здравеопазването? Не е увеличено. Те не са ли на предела на силите си, не са ли демотивирани заради това, че не е демонстрирано отношение, разбиране на техния труд? Това трябва да проличи в бюджет 2021-а – уважение и към достойнството на тези хора. Не виждаме отчитане на необходимостта от средства за увеличаване на персонала – да бъде атрактивна професията „лекар“, не виждаме да се разбира грешката, допускана в годините, със закриването на инфекциозните отделения. Логиката, че те не са печеливши трябва да не работи в перспектива от анализа, който се прави, ситуацията с коронавируса. Това е като да се иска печалба от функционирането на Пожарната,

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър! На нашето внимание е Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Бюджетът по дефиниция представлява финансов план за реализиране на определен тип политики. За голямо съжаление трудно можем да видим в предложения бюджет политиките, които трябва да бъдат финансирани, с текстовете, които са заложени в този законопроект. Аз искам да обърна внимание на структурата на приходите. Похвално е това, че за поредна година съгласно законодателството, получените трансфери за здравно осигуряване от Министерството се увеличават с тези 5% и вече са близо милиард 800 милиона, но все още държавата дължи своя принос по отношение на приходите в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Надяваме се, през следващата година да достигнем по-високи нива. На следващо място, по отношение на разходите виждаме числото 1 млрд. 332 млн. лв. за лекарства. Уважаеми колеги, ако смятате, че тези пари за лекарствени продукти общо ще са достатъчни, ние от „Движението за права и свободи“ ще предложим допълнителният ресурс от 106 млн. лв., който е по линия на бюджета –

И тези милиард 300 милиона могат да бъдат допълнени с тези 106 милиона, за да не остава впечатлението, че има някакъв предизборен популизъм и предизборно раздаване на финансови средства в рамките на тези 50 лв. На следващо място, това, което е записано в

Член 3 се отнася за регулацията в извънболничната помощ и медико-диагностичните дейности, а следващият чл. 4 се отнася за годишната обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания. Става въпрос за така наречените бюджети или лимити

не е ясно какви ефекти ще постигнем. Добре, даваме 5 млрд. лв., какво ще постигнем с този бюджет през следващата година? Това липсва. При всички положения тези близо 150 милиона, които са в резерва за непринудени разходи, трябва да бъдат повече поне според мен. Защо? Защото в годината, в която има страшно много неизвестности от това как ще протече корона кризата оттук нататък през следващата година, този ресурс при всички положения трябва да бъде по-голям, за да може да има по-голяма гъвкавост – приключвам – и да има възможност за отреагиране, без да се налага здравноосигурителна каса. Надявам се, че с предложенията, които ще бъдат направени между първо и второ четене, българската здравна система да получи

Уважаеми колеги, според мен в този бюджет трябва да бъде ясна връзката между бюджета на Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и средствата, които са заложени в Програмата за възстановяване на Европа. Уважаеми колеги, Вие знаете, че в тази програма има механизъм за финансиране на условията на труд в рамките на лечебните заведения. Връзката между този бюджет и тези средства, които са по линия на европейската солидарност, на практика не съществуват и това е един от проблемите на този закон.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Изказвам се в качеството на доктор, макар и не по медицинските науки, с настояването за едно уточнение. Ако остане само лекарската колегия да обсъжда бюджета, кворумът в залата няма да бъде достатъчен, господин Председателстващ. Считам, че дебатът е политически и Вашето изискване по него да се изкажат само доктори по медицина, е неконституционно и е срещу Правилника на Народното събрание, така че по този въпрос може да се изкаже всеки един народен представител. Дебатът не е в рамките на една професионална колегия. Надявам се, приемате моите аргументи. Благодаря. къде чухте да поставям изискването да се изказват само медицински лица? Чухте ли такова нещо от мен, доктор Жаблянов? Не сте чули.

ИВАНОВ: Господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Правя процедура за гласуване удължаване на работното време на днешното заседание до приемането на всички точки от дневния ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов. Има ли несъгласни с направеното процедурно предложение?

предложение. Гласували 96 народни представители: за 93, против 3, въздържали се няма. Предложението е прието.

На заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика госпожа Зорница Русинова. Тя изтъкна, че Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се основава на тригодишната бюджетна прогноза на правителството за 2021 – 2023 г. и в него са заложени следните политики: 1. По приходите: - Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО на нивото от 2020 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица. - За 2021 г. не са договорени нови минимални осигурителни доходи – МОД, по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД при планирано увеличение на минималната работна заплата с 6,6 на сто от 610 лв. на 650 лв., средното увеличение на МОД през 2021 г. се очаква да бъде с около 4,5 на сто. Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв. - Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв. - Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 3000 лв. - За 2021 г. не се внасят вноски вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. - определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) 90 000 лв. от приходите на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на

г. 2. По разходите: - повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване (КСО); - процентът за всяка година осигурителен стаж

към оратора, който е от Вашата партия, и второ, не е кавалерско. Ако още веднъж постъпите по този начин, ще разпоредя да Ви заварят стола! от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 250,00 лв. на 300,00 лв. месечно (увеличение с 20 на сто); - от 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200,00 лв.

2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер 50 лв.; - минималният дневен размер на обезщетението за безработица е 12,00 лв., а максималният дневен размер е 74,29 лв.; - запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.; - и през 2021 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане; запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО – първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО; запазва се периодът – доходът, за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, бременност и раждане и безработица – 24 месеца;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 1 625 лв. Общият размер на разходите и трансферите за 2021 г. е 14 841,3 млн. лв. и тази сума е по-голяма с 1 385,6 млн. лв. от 2020 г. С най-голям относителен дял са разходите за пенсии в размер на 12 347,9 млн. лв., като предвидените средства за пенсии са с 1 770,3 млн. лв. повече в сравнение с размера им в бюджета на ДОО за 2020 г. Разликата се дължи основно на предвидените допълнителни средства за: - целогодишното изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. с 6,7% размери на пенсиите за трудова дейност, на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки 383,2 млн. лв.; - целогодишното изплащане на увеличения от 1 юли 2020 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 219,43 лв. на 250,00 лв. (за увеличението над предвидените 6,7%), както и на свързаните с него минимални размери на пенсиите за трудова дейност – 140,0 млн. лв.; - увеличението на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 20% от 250,00 лв. на 300,00 лв. от 1 януари 2021 г. – 474,0 млн. лв.; - увеличението на максималния размер на получаваните една

въведената възможност за избор на методика за определяне на индивидуалния коефициент в периода от 2019 г. до края на 2022 г. съгласно § 22ц от ПЗР от КСО – 30,0 млн. лв.; - възможността за служебно автоматично преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията – 18,0 млн. лв.; - естествен ръст на разходите за пенсии, дължащ се на по-високите размери на новоотпуснатите пенсии в сравнение с размерите на прекратените, както и на изменението на някои пенсии от по-нисък по-висок размер – 19,9 млн. лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. се предвижда да достигне 488,97 лв., като номиналното нарастване е 18,6 на размер по ЗБДОО за 2020 г. – 412,28 лв. Очаква се положителен реален ръст на пенсиите от 16,2 на сто през 2021 при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2021 г. от 2,1 на сто. За продължаване подкрепата от страна на държавата за засегнатите сектори и икономически дейности от въведените мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 през 2021 г. в дейност

с нулево бюджетно салдо. По проектобюджетите на отделните фондове за 2021 г. резултатите са следните: - Фонд „Пенсии“ – дефицит от 5 448,3 млн. лв.; - Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ – дефицит от 188,7 млн. лв.;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

„Държавно обществено осигуряване на Кодекса за социално осигуряване“, свързани с изпълнение на бюджета на Държавното обществено осигуряване, както и промени, свързани с прецизиране на разпоредби относно правата на осигурените лица и редакционни промени. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за“ 10 народни представители, „против“ 6 народни представители и без „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването

съвет на 29 октомври 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 5 ноември 2020 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване разгледа и обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Законопроектът бе представен от Зорница Русинова – заместник-министър на труда, социалната и демографската политика. Проектобюджетът е разгледан и утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 20 октомври 2020 г. На 27 октомври 2020 г. се се е състояло обсъждането му в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. е съобразен с основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. и указанията на министъра на финансите във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2021 г. І. Параметри на Проектобюджета на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 1. Основни

по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата със 6,6 на сто

за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв. - Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв. - Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 3000 лв. за 2021 г. не се внасят вноски за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. 3. Политики по разходите за 2021 г.: - повишава се изискуемата възраст и осигурителен стаж при пенсиониране на работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто; от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 250,00 лв. на 300,00 лв. месечно

от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., се осъвременяват с 5%. - през първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер 50 лв.; минималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазва на 12,00 лв., а максималният дневен размер се запазва на 74,29 лв.; - запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение през 2021 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане;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 Със Законопроекта на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се правят много промени в Кодекса за социално осигуряване и други действащи закони. В Кодекса за социално осигуряване особено важна е промяната, която се отнася до начина за определяне на размера на намалението на индивидуалния коефициент, когато едно лице се осигурява и в универсален пенсионен фонд – така наречената редукция. Предлага се при определяне размера на намалението да се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. С оглед на гарантиране правата на всички пенсионери се предлага пенсиите, отпуснати с намален индивидуален коефициент, да бъдат преизчислени. Предвид пропуснатата възможност от голям брой лица за промяна на осигуряването си от универсален пенсионен фонд във Фонд „Пенсии“ 5 години преди възрастта за пенсиониране, се предлага от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички, които са пропуснали този срок, да могат да упражнят това свое право. В същия период, лицата, на които вече е отпусната пенсия, без да са променили осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във Фонд „Пенсии“ средствата си от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд. Според заместник-министър Русинова Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване има основна цел да защити доходите на осигурените лица и пенсионерите, като не се компрометира финансовата стабилност на социално-осигурителната система. В обсъждането на Проектобюджета взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Калин Поповски, Весела Лечева и Георги Гьоков. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 11 гласа

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, разбира се, че ние от „Обединени патриоти“ ще подкрепим този бюджет. Дори благодарим на ГЕРБ, че ще подкрепят този бюджет, защото това е бюджетът на нашите изпълнени обещания. С този бюджет ние повишаваме минималната пенсия с 20% и тя достига до онези 300 лв., които обещахме в началото на мандата. Знаем, че не е достатъчно, но за сравнение увеличението от началото на мандата или само за четири години е почти двойно – нещо, което никога не се беше случвало.

Същите тези хора, които правеха това предложение, днес нахално и лицемерно обясняват, че това решение е неправилно. Това са социалистите – те не искат пенсията да се увеличава. Ужасени са от това, че улисани в своите вътрешни битки те забравиха да бъдат социални. Но тук е моментът да кажем, че за разлика от БСП ние изпълняваме своите обещания и мислим за хората. Да, пак ще повторя: минималната пенсия за 2021 г. ще е 300 лв. Освен това ще бъдат увеличени с 5% всички пенсии през следващата година. Всички български пенсионери в първата четвърт от годината ще получат по 50 лв. като антикризисна мярка. В бюджета за 2021 г. ще се изплащат детски надбавки за всички български деца. За всички! Отново наше обещание, което изпълнихме. Увеличава се минималната заплата, всички бюджетни заплати, заплати на учители и лекари. Да, бюджетът на общественото осигуряване е предизборен бюджет. Съгласен съм с тази констатация. Това е бюджет за парламентарни избори, но не тези, които следват, а изборите от 2017-а – годината, в която поехме ангажименти към своите избиратели и които изпълняваме с този бюджет. Благодаря Ви. (Ръкопляскания господин Сиди. Няколко пъти обаче допуснахте една техническа грешка – минималната пенсия ще бъде 350 лв., докато е това управление, докато е това коалиционно правителство! Не 300, а 350.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Позволете ми да започна днешното си изказване с ретроспекция към това, което се случи през 2000-а През 2000 г. беше извършена мащабна структурна параметрична реформа на пенсионната система в България. През 2015 г. с доста сериозен ремонт на това, което беше направено през 2000 г., се промениха показателите и критериите възраст и осигурителен стаж, които действат и в момента в нашето законодателство. Очакванията бяха, че на базата на тези промени пенсионната система в България, бюджетът на държавното обществено осигуряване ще бъдат финансово стабилни, пенсиите в България ще бъдат адекватни, ще има високи нива на социална защита, ще има достатъчно висок коефициент на заместване. Всички тези очаквания за голямо съжаление все още не се сбъдват.

Уважаеми колеги, всички тези числа показват, че с този предложен бюджет се слага очаквания край на финансовата стабилност на държавното обществено осигуряване. Не ме притеснява този бюджет, знам каква е реакцията. Ще кажете, че всички държави в Европейския съюз в момента, във връзка с корона кризата, приемат бюджети с огромни дефицити. Дори ние сме на второ място след Естония по дефицит и това е един от аргументите. Мен ме притеснява не толкова този дефицит, колкото темпът на нарастване през последните години. Виждате, че по време на управлението на ГЕРБ с 4 млрд. лв. нараства този дефицит. Това са числата. Ако иска някой да ги опровергае, да дойде тук от трибуната да каже: не, това не е вярно!

Този дефицит е за сметка на дългово финансиране. Икономиката със заложените за тази година 5,1% дефицит, за следващата година – 2,6% ръст. С този ръст няма как да бъдат компенсирани тези средства.

по-добрият вариант, а не финансирането на текущи разходи. Текущи разходи, когато се финансират с дълг, тогава в дългосрочен план финансовата стабилност е застрашена. Това искам да кажа с тези няколко числа, които Ви споменах. И още нещо, още едно съображение. Вдигнахме стаж и възраст. Трябва да достигнат до 2037 г. 65 години и съответно стажът 40 години и 37 години. Уважаеми колеги, вижте пет години след последната реформа от 2015 г. какъв е резултатът. Благодарение на тези мерки – увеличаване на възрастта и стажа всяка година, с този бюджет ние сме икономисали 12 млн. лв. Дванадесет милиона лева при 12 милиарда бюджет за фонд „Пенсии“!? Какъв ефект сме постигнали? Това ли е ефективността на реформата, която правим? Хората трудно се справят с условията за придобиване право на пенсия с възрастта и със стажа,

На следващо място, нека да разгледаме приходите. Колеги, вижте за какво става въпрос. Миналата година, когато обсъждахме бюджета на държавното обществено осигуряване, ние предложихме увеличение на приходите със 150 млн. От девет кладенеца вода докарахте, за да ни кажете как тези приходи не могат да се случат. Не само че се случиха, а се случиха в една тежка година, каквато е 2020 г. – годината на ковид кризата.

Какъв е изводът? Изводът е, че приходите са били подценени и когато са подценени приходите, няма начин да не страдат разходите. Защото тогава ние предложихме, например, с тези 150 млн. лв. да осъвременим пенсиите не от 1 юли, мисля, че не беше изборна година, а от 1 януари. Вие отхвърлихте това наше предложение с аргумента, че струва, да кажем няколко милиона лева. След малко ще кажа колко са парите. На следващо място, по отношение на разходите. Ако миналата година разходите са покривани на 65% от осигурителни вноски, тази година, по-точно с този бюджет за следващата година, покритието от осигурителните вноски намалява на 56%,

системи в държавата, защото това е натиск върху публични финанси. От 4 млрд. лв. да увеличиш дефицита на 6 млрд. лв. означава, че някои от другите системи ще страдат. Ако това не е ясно, да го кажа по още по-ясен начин? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Адемов, не влизайте в диалог. Моля Ви, по философията на Закона. Ако искате след това можете да си поговорите с господин Вангелов извън залата. Пак повтарям – ако няма риск в този бюджет, рискът е в дългосрочен план. В дългосрочен план фискалната политика, свързана с държавното обществено осигуряване, ако продължава по този начин, при всички положения ще бъде застрашена. Проблемът не е в разходите. Проблемът е, че икономиката трудно ще се справи с този предубеден ръст за следващата година, трудно ще се справи да компенсира, което означава, че минаваме на дълго финансиране. Повтарям го за пореден път. Няколко думи за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – гордостта на „Обединените патриоти“. Поздравления за това, че най-накрая успяхте да наложите с безпрецедентен натиск към управляващите от ГЕРБ размера на тази пенсия. Колеги, вижте за какво става въпрос. Едва ли има някой в тази зала и извън тази зала, който да не е съгласен с факта, че пенсиите в България, особено минималните пенсии за стаж и възраст, са ниски. Въпросът е как да направим така, че тези хора да имат по-високи доходи? Дали да имат по-високи пенсионни доходи, дали трябва да бъдат подпомогнати със системата на социалното подпомагане? Какъв е проблемът? Проблемът е, че тези 1 млн. 12 хил. пенсионери – половината от пенсионерите в България вече ще бъдат на минимален размер на пенсията. И някой от Вас ще каже: и какво от това? Какъв е проблемът всъщност, че половината от пенсионерите в България са на минимален размер? Проблемът се състои в това, че една много голяма част от тях – близо 70% нямат осигурителен принос, за да могат да разчитат на пенсията от 300 лв. Като нямат осигурителен принос, всеки месец – до месец юли, когато идва осъвременяването с 5%, всеки месец държавният бюджет ще дофинансира с 90 милиона на месец размера Допълнително, разбира се. За това става въпрос. И още нещо – Вие предлагате увеличаване на минималния и максималните размери с 20%. В същия момент на всички останали пенсии увеличението е с 5%, при това при това – забележете – от 1 юли. Какво им казваме на тези с размера на пенсиите между минималния и максималния размер? Не се осигурявайте на реалните доходи, вървете в сивия сектор, защото идва едно правителство, взема политическо решение и казва: всички пенсии ще бъдат равни, или половината от тях. Ето това е големият проблем, това е лошият сигнал, който даваме към осигурените в България, а не че увеличаваме размерите на пенсиите. И още нещо, уважаеми колеги, Вие твърдите, че този бюджет не е предизборен! Щом твърдите, че не предизборен, защо това увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст не е от 1 юли?

Важният отговор, естественият отговор е, защото наближават парламентарните избори. Уважаеми колеги, независимо от това, че размахвате пръст, запомнете едно, чух напоследък, че „Обединени патриоти“ са увеличили… ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ако обичате, по Законопроекта, който обсъждаме. Не се отклонявайте, не търсете диалог със залата, много Ви моля! Наскоро чух едно определение, че „Обединени патриоти“ са вдигнали петкратно размера на пенсиите. Сигурно е вярно това. Но аз искам да направя една препратка към далечната 2008 г. Тогава Тройната коалиция на пет стъпки увеличи размера на пенсиите – 2009 г., сами ще кажете кой спечели парламентарните избори. Тоест, какъв е изводът? Изводът е, че със социален популизъм, със социални мерки, през социалното осигуряване, трудно се печели доверието на избирателя. Колкото по-бързо го разберете това, толкова по-добре. На следващо място, не мога да не кажа няколко думи за другото предизборно обещание на „Обединени патриоти“. Уважаеми колеги, Вие обещахте…

за сметка на дългово финансиране, а не за сметка на осигурителни вноски. Един милиард и 700 милиона е разходът за инвалидни пенсии. Разберете го това нещо. Вие обещахте, няма да спомена името на парламентарната група, ревизия на инвалидните пенсии. Нещо не я виждам тази ревизия в бюджета. Щяхте да спестите пари, с които да актуализирате, да осъвремените пенсиите. Вместо с Вместо с ревизия на инвалидните пенсии, Вие осъвременявате пенсии на базата на дълга, който Ви го казах преди малко, колко е. Какво предлагаме обаче ние от „Движението за права и свободи“? Уважаеми колеги, в Кодекса за социално осигуряване е казано, че размерът на пенсиите се определя, като доходът се умножи по коефициента 1,2 за всяка година прослужен стаж. Това, което ние предлагаме, е, за да има справедливост в тази система, защото най-големият проблем е липсата на справедливост, и това, което предлагате в този бюджет, също накърнява справедливостта. Понеже 1,2 в момента е замразен коефициент, ние предлагаме да размразим този коефициент, както беше прието 2015 г. – той да бъде увеличен на 1,3, за да може всички пенсионери, през осигурителния си стаж, абсолютно справедливо, да получат 10% увеличение. Това е Ваш проблем дали ще го приемете или не.

Подкрепяме прозореца от 1 януари до края на месец юли, тоест шестмесечния период, в който осигурените лица могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в бюджета на държавното обществено осигуряване или в Сребърния фонд. Това е реакция към тези, които не са разбрали, особено за родените в 1960 г., които по една или друга причина са пропуснали предишните такива варианти, които бяха дадени в законодателството през 2015 г. По отношение на мерките, свързани с корекция на индивидуалния пенсионен коефициент, да, ние подкрепяме тези мерки, особено мерките, които са свързани с изчистването на периодите, в които осигурените в универсални пенсионни фондове не са имали вноски в частните пенсионни фондове. Тоест периодите, в които не е имало превод на осигурителни вноски по индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове, очевидно е, че трябва да бъдат изчистени, за да може коефициентът да бъде редуциран. Сега обаче това, което искаме да дискутираме между първо и второ четене – дали следващата година 2021 г. да не направим така, че например месец юли или месец август да влязат тези промени за изчисляване на индивидуалния коефициент, за да може тези, които са родени в първата половина 1960 г. до месец март, да могат и те да се възползват от възможността да имат предвидим индивидуален коефициент, за да не се налага в следващия вариант да преизчисляват наново своите пенсии. Това е, което исках да кажа накратко.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

въпреки предвиденото увеличение на минималната пенсия – нищожното увеличение с 5%, и то чак от 1 юли догодина, всички останали пенсии за трудова дейност, заедно с подхвърлените само до месец март добавки от 50 лв., и продължаващата липса на загриженост към възрастните хора, и то в условията на невиждана здравна криза, която стопява и без това нищожните им доходи. Продължавате да обричате нашите майки и бащи не просто на мизерно съществуване, а на борба за всяка глътка въздух. Имахте достатъчно време да проявите политическа воля и да направите стъпка към преизчисляването на пенсиите. Не пожелахте да го направите. Възстановявате замразяването на максималния осигурителен доход, с което лишавате осигурителните фондове от огромни приходи. Замразявате обезщетението за бременност, за майчинство, максималното обезщетение за безработица, а увеличението на минималното обезщетение за безработица е нечувствително. Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, за съжаление, и в края на управлението Ви бедността и тежките неравенства, с които ще останете в историята, се запазват. Благодаря

Благодаря, господин Председател. Аз ще бъда кратък в смисъл, че бюджетът, който се предлага сега, е разумен. Той отговаря на условията на икономическото развитие на България

Не бива да се отнасяме несериозно към една такава държава и към новия бюджет, който тя подготвя, и то веднага след като е бил повишен кредитният рейтинг на тази страна. че въпреки увеличенията, които се предлагат в новия бюджет, минималната пенсия в България, която е 300 лв., остава по-ниска отколкото е в съседните страни. Това трябва да го имаме предвид и това, което трябва да знаем още е, че тази пенсия се увеличава много добре от 1 януари. Аз приветствам това, защото после в средата на годината ще има още едно 5% увеличение на тази минимална пенсия, за да се достигнат или поне да се доближим… за една част е – вярно, но те ще получат. Другото, което искам да напомня, е, че един от изказалите се тук като министър в правителството на Тройната коалиция остави минимална пенсия от 136 лв. лв. Аз искам да попитам дали оттогава досега агнешкото месо стана 28 лв., дали пилешкото стана 10 лв.? Какво се увеличи двойно?

Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.